„1. Проект на решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и шестото народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. Вносител – Надежда Йорданова. 2. Проект на решение за достъп на народните представители до постъпили материали в Деловодството на Народното събрание. Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители. 3. Изслушване на министъра на туризма Стела Балтова Народното събрание относно изпълнението на мерките и стратегията на Министерството за подпомагане и възстановяване на туристическия сектор вследствие пандемията от COVID-19. Вносители: Николина Ангелкова и група народни представители. представители. 4. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия „Колокита“ полуостров „Буджака“, попадащ в териториалния обхват на община Созопол. Вносители – Мустафа Карадайъ и група народни представители. 5. Изслушване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно концесията на летище София.

от МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД на новия адрес в село Казичене нови медицински дейности за периода от 2024 г. Вносители – Костадин Ангелов и група народни представители.

Вносители – Десислава Атанасова, Христо Гаджев и Жечо Станков. 10. Изслушване на Андрей Живков – служебен министър на енергетиката, на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно: актуалното икономическо състояние на оператора на националната газопреносна мрежа търговското дружество „Булгартрансгаз“, и предприетите действия от страна на Министерството на енергетиката за възстановяване на важни липсващи документи и за съхраняване на наличната документация, свързана с Проекта „Балкански поток“; действията на Министерството на енергетиката и на БЕХ ЕАД за овладяване на ликвидната криза на Българската независима електроенергийна борса в периода 2 – 4 август 2021 г. и възстановяване на цената на търгуваната електроенергия на нива от преди този период. Вносители – Иван Хиновски и група народни представители – точка 11. Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Всички предложения, които са внесени по Правилника – по ал. 3 – от народни представители, са включени в Програмата за работата на Народното събрание.

Не знам дали си даваме сметка, но сме на път от политическа криза да прераснем в много сериозна конституционна такава. Наистина ли смятате, че точката за Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и шестото народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина заради COVID-19, е съществената точка за дневния ред?!

има постъпило заявление от кандидата за министър-председател, с което информира Народното събрание: „Поради лични причини оттеглям съгласието си да бъда издигнат за министър-председател и да участвам в процедурата по избора. Няма да предлагам структура и състав на Министерския съвет в Народното събрание. Поради горното не следва да подлагате на обсъждане и гласуване моята кандидатура.“ (Реплики.) Господин Ненков, моля, без подвиквания от място. Поради това аз не съм го включила в Програмата за работата на Народното събрание. По чл. 47, ал. 3 няма направено такова предложение и от народни представители, и от парламентарни групи, а устни предложения са недопустими.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Представям на Вашето внимание следния проект на решение:

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 63 от Закона за здравето РЕШИ: Приема Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Четиридесет и шестото народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както следва: следва: 1. Народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както и тези, които са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, имат право да участват дистанционно по електронен път в пленарните заседания на Четиридесет събрание. 2. Дистанционното участие по електронен път се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие в заседанията. заседанията. 3. Народните представители по т. 1 се регистрират за участие в пленарното заседание чрез визуализиране на специален екран в пленарната зала. Председателстващият заседанието ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в стенографския протокол. желание за гласуване, изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси дистанционно участващият народен представител заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателстващият дава и отнема думата на народния представител чрез платформата. За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Решението на Народното събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под

Има постъпило заявление за дистанционно участие в заседанието от Калоян Янков от „Демократична България“. Моля за връзка с народния представител, за да се регистрира.

Обявявам Калоян Янков за присъстващ на днешното пленарно заседание. Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, във връзка с изискванията на чл. 39, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на класифицираната информация е необходимо решение на Народното събрание за организацията на достъпа на народните представители до класифицирана информация. В тази връзка: „Проект! РЕШЕНИЕ за достъп на народните представители до постъпили материали в деловодството на Народното събрание. Народното събрание на основание чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 39, ал. 3, т. 2 от Закона за защита класифицираната информация РЕШИ: 1. Предоставя достъп на всички желаещи народни представители до постъпилите материали в деловодството на Народното събрание или във Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани и опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията.“ Колеги, в деловодството на Народното събрание вече има постъпили материали от Министерството на вътрешните работи към Временната комисия за разследване на факти факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употреба на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември С оглед важността на темата предлагаме Народното събрание да вземе решение по установения ред, за да се осигури достъп до тази информация на всички народни представители, които искат да се запознаят с постъпилите материали. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Имате думата за изказвания. Аз снощи се запознах внимателно с решението, знам какъв е казусът, обаче малко го понадрасках. Дали да сляза долу да Ви го изчета, или оттук, ако искате? (Реплики:

съжаление, нямах време да го напиша. Запозната съм с казуса. От миналата седмица идват при мен народни представители във връзка с допуска до класифицираната информация във Временната комисия. Наистина има един чл. 39 от Закона за защита на класифицираната информация, съгласно който достъпът може да бъде осигурен или с решение на Народното събрание при спазване на принципа „необходимост да се знае“, или с решение на съответната комисия. За съжаление, текстът не е много ясен в Закона за защита на класифицираната информация. Поставихме си доста въпроси с колегите и затова се прецени, че най-добрият начин, за да не бъдат спирани народните представители за достъп до тези документи, които явно са изключително важни за всички и касаят всички народни представители, е да се внесе такъв проект за решение. Сега ще Ви го изчета така, както аз смятам, че трябва да бъде: „Проект! РЕШЕНИЕ относно осигуряване право на достъп на народните представители до документите класифицирана информация Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 39, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за защита на класифицираната информация Дава право на достъп на народните представители до документите – класифицирана информация, постъпили във Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани и опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията.“ Благодаря Ви. Има ли възражения във връзка с редакционните поправки? В такъв случай подлагам на гласуване Проекта за решение на Десислава Атанасова и група народни представители за достъп на народните представители до постъпили материали в Деловодството на Народното събрание.

Моля, режим на гласуване за направените редакционни поправки.

представители: за 195, против 2, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля да гласуваме Проекта за решение с приетите преди малко редакционни поправки.

за 204, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Заповядайте, господин Попов.

Предстоят наистина важни изслушвания в днешния пленарен ден. Туризмът е пред криза, предстоят тежки времена за България. Ето защо предлагам днешният пленарен ден да бъде пряко излъчван радио. Нека българските граждани да бъдат запознати с това, което ще кажат тук пред нас народните представители и министрите в съответните сектори. Благодаря. Благодаря Ви, господин Попов. Само напомням, че съгласно чл. 45, ал. 3 от действащия ни вече Правилник изслушванията се предават пряко по БНТ 2. Искате по БНТ 1 ли да се направи? Да дерогираме текста от Правилника? Добре. Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Балтова! Туризмът е ключов сектор за българската икономика, който преди пандемията от COVID-19 формираше между 12 и 14% от брутния вътрешен продукт на страната. Свързаните с туризъм дейности осигуряваха заетост на над 11% от работещите у нас. За 2019 г. – преди пандемията, над 9 милиона 300 хиляди чуждестранни туристи бяха посетили нашата страна и бяха реализирани над 27 милиона нощувки. Това е един от най-пострадалите сектори от продължаващата пандемична обстановка и последствията от световната ковид криза и неговото възстановяване е съществено за икономиката на страната.

от съществено значение е лидерството в сектора и вземането на навременни, предвидими и ясни решения, които предварително да се обсъждат с бранша всеки ден, ако това е необходимо. Защото лидерството е синоним на действие, а не на заеман пост в държавната администрация. За да се възстанови секторът и за да може отново да се достигнат нивата от 2019 г., е важно да се прилагат редица мерки, които да го подпомагат мерки, свързани с ясен план за ваксинация и опазване здравето и живота на хората, със заетостта на наетите в туризма, с подпомагане на всички туристически предприятия и самонаети в сектора, туристически агенции и турагенти, места за настаняване и заведения за хранене, екскурзоводи, планински водачи и така нататък. Осигуряване на предвидимост по отношение на чартърните полети и особено когато говорим за зимен и летен сезон. Мерки, свързани с управление на морските плажове. За възстановяването на туризма е от огромно значение да има ясна и таргетирана реклама, особено когато говорим за ключовите за България пазари. Всъщност и до днес, година и четири месеца по-късно, все още в туризма се изпълняват антикризисните политики и мерки, които бяха приети от правителството на Бойко Борисов както мярката 60/40, 80/20; така и държавната помощ от 35 евро на седалка за чартърните полети; така и държавната помощ за подпомагането на туроператорите и турагентите за възстановяването на обезщетенията на всички, които не са реализирали своята почивка; така и по отношение на грантовите схеми за подпомагане на микро-, малки и средни предприятия. Пандемията продължава – за съжаление, случаите от COVID 19 се покачват всеки ден, и всички специалисти казват, че сме на прага на четвърта вълна. Важно е хората да знаят какво правите Вие, за да опазите здравето и живота им. И същевременно какви са мерките, които предприемате, за да подпомогнете сектора в тази толкова тежка криза? По какъв начин ще се постигне основната цел в туризма в новата реалност, а именно: България на четири сезона, развиване на всички видове туризъм – добър качествен продукт? Вие знаете, че в момента един от основните проблеми в сектора е свързан с персонала. Какво правите, за да адресирате по този проблем – за кадрите в туризма? Изключително важно е да има предвидим и непрекъснат диалог и координация с всички Ваши колеги, особено със здравния и икономическия министър, и не само. Координация с всички Ваши колеги – министри на други държави, особено на важните за България пазари в сектор „Туризъм“. Координация с всички правителствени и неправителствени организации, международни туроператори. Мерките е важно да са навременни и да стигат до туристическите предприятия и заетите в тях, когато имат необходимост, а именно сега. Необходимо е, госпожо Балтова, да има ясна краткосрочна, средносрочна, дългосрочна стратегия с ясен план за действие към нея, обезпечен с необходимия финансов ресурс, за да може да се гарантира възстановяването на този ключов за икономиката на страната сектор. Предполагам си давате ясна сметка колко са важни Вашите послания, особено в момента, които Вие отправяте както по отношение на вътрешния туризъм, така и по отношение на международните туристически пазари и към туроператорите, които работят на пазара в България. Популизмът е опасен по време на криза, думите трябва да изразяват намерения, които да се случват. Нужни са конкретни действия и мерки, които да подпомогнат сектора в тази криза, за да може да продължи да работи, макар и в тези толкова трудни условия. Туристическият бранш има нужда от предвидимост и последователност, чуваемост и разбиране особено в тази ситуация, за да може да се планира дългосрочно, а не от сутринта до вечерта. Това, което наблюдаваме... да се вземат мерки, за да може секторът да се възстанови. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелкова. Заповядайте, госпожо Министър, да информирате Народното събрание по въпросите – предмет на изслушването. Имате 10 минути.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросите, които са поставени по темата, са от изключителна важност. Те изискват стратегическо мислене, подход и действия и ние в служебния кабинет обръщаме сериозно внимание и работим с цялата си отговорност. Благодаря за възможността и за честта да представя пред Вас мерките за подкрепа и възстановяване на сектор „Туризъм“, изпълнявани в периода на служебния кабинет. Напълно споделям изказаното от Вас, госпожо Ангелкова. COVID-19 кризата промени начина на живот, начина на мислене, начина на поведение на милиони хора и бизнеси по света. Тотално преобърна – опита се да събори туризма, повлия и изцяло промени икономиката на пътуванията. Макар и със средносрочен и краткосрочен характер, съобразен с времевия обхват на мандата на служебния кабинет, целите, които си поставихме, имат преобладаващо стратегическо въздействие, насочено към възстановяване жизнеспособността на сектора. В този аспект мерките са с икономически и социален характер, както и мерки, които имат за цел да насърчат пътуванията в дестинация България. Първо, през мандата на служебното управление Министерството на туризма подходи в две направления по отношение на икономическите мерки: 1. Министерството продължи и ускори процеса на администриране на схеми за предоставяне на държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства в подкрепа на туристическия бизнес. 2. Създаде нова схема за подпомагане на туристическия сектор, но на принципа на подпомагане чрез осигуряване на работа за целия спектър на туристическите дейности. По първото направление във времето на мандата ще се спра на онези програми, които бяха администрирани от Министерството на туризма: първата – едната, която Вие споменахте, а именно – държавна субсидия от 35 евро на седалка в самолет. Осигурена беше тази държавна субсидия, тя е за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на полети до Република България с цел туризъм съгласно чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В мандата на служебния кабинет се подготви Нотификацията на третата фаза на държавната помощ, която е вече факт и която е с увеличен таван на помощта за всяка фирма – до 1,8 млн. евро, съгласно Петото изменение на Временната рамка на Европейската комисия за държавна помощ. Освен това в трета фаза са предвидени и облекчени условия за кандидатстването. То ще се извършва изцяло по електронен път чрез заявления в системата СУНИ. Прогнозният бюджет е 22 млн. лв. В рамките на помощта допълнително е дадена възможност за предоставяне на подкрепа по тази схема и на предприятия, които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране. Това е валидно, апропо, само за микро- и малки предприятия по смисъла на Приложение № 1 към Общия регламент за групово освобождаване. Схемата е отворена на 23 юли до 30 30 ноември 2021 г., като полетите, извършени през следващия период, ще бъдат обект на следваща нотификация, тъй като мярката съгласно Закона, е предвидено да бъде прилагана две години след отмяна на извънредното положение, тоест през 2022 г. Предходните две фази по тази рамка са изпълнени със следните параметри: фаза 1 е приключила с обща стойност на усвоените средства – 4 млн. 75 хил. 411 лв., а за втора фаза, която в момента е на етап оценка, е подадено едно-единствено заявление на стойност 30 хил.

Първо, държавна схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, които извършват туроператорска дейност, за да компенсират загубите в резултат на епидемичния взрив от COVID 19. Това беше първата фаза, която приключи, и предприятията получиха едни сериозен ресурс на обща стойност 34 млн. 508 хил. 288 лв. Втората схема беше подготвена в нашия период и има общ бюджет от 16 млн. 491 хил. 711,63 лв. – кандидатстването приключи на 20 юли, и в момента процедурата по тази втора фаза е на етап оценка на постъпилите заявления. Тази помощ осигурява възможност на туроператорите да възстановят дължимите суми към клиентите си по нереализирани туристически пакети в период 1 март 2020 г. – 31 декември миналата година. Едно от първите действия след встъпването в длъжност на служебния кабинет беше да се утвърди решението за избор на изпълнители на обществена поръка, която е насочена в помощ на екскурзоводите. Тя беше безумно много забавена – точно за екскурзоводите, които са изключителни професионалисти и които с нищо не бяха подпомогнати до този момент. Всъщност с поръчката ще бъдат ангажирани лицензираните екскурзоводи и планински водачи като външни експерти по Проект „Повишаване на капацитета на малки и средни предприятия в сектор „Туризъм“ чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на организациите за управление на туристическите Общата стойност на обществената поръчка е 3 милиона с ДДС. В момента вече са подписани четирите договора и тя много скоро ще бъде разплатена. Очаква се приблизителната сума, с която ще бъдат подпомогнати участващите екскурзоводи, на човек да бъде 2660 2660 лв. Същевременно се търсят и други механизми за подпомагане на този подсектор. Продължиха, разбира се, в периода да действат и други мерки за безвъзмездна помощ, изпълняващи се от други институции, за които, ако има интерес, допълнително ще информирам, като: мярката 60/40, за която споменахте – ние предложихме нов дизайн на тази мярка, която да е в унисон със спецификата на сектора; мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия“; мярката „290 лева“ и други. По отношение на второто направление от нашите мерки ние създадохме Национална програма „Отново заедно“. Тази програма е в помощ на всички части на туристическия бизнес. Тя е в размер на 15 млн. лв., финансира се със средства от централния бюджет, които са предвидени, както казах, за подкрепа на туристическия сектор. Чрез тази програма общо 30 хиляди ученици и учители ще могат да посетят безплатно по определен ред туристическите обекти и тази програма беше разработена, създадена и функционира отлично сътрудничество между институциите, между различните министерства в служебния кабинет – главно на образованието, на финансите и нашето. С тази програма се постигат няколко цели: подкрепа на туристическия бизнес, а също така улеснява и социализацията на учениците след продължителната изолация. Към момента над 20 хиляди ученици и техните учители са регистрирани в Програмата. Друга категория мерки за съживяване на бизнеса са във връзка с гарантиране безпрепятственото протичане на туристическия сезон от гледна точка на сигурност, предвидимост и запазване здравето както на туристите, така и на персонала всичко това, разбира се, доколкото е възможно в условията на епидемична обстановка и преди всичко с отговорност към общественото здраве, а именно: беше създаден съвместно с Министерството на здравеопазването здравен протокол за прилагане на противоепидемични мерки при извършване на туристическа дейност през летен сезон 2020-а Този план е разположен както на страницата на Министерството на туризма, на туристическия портал Bulgariatravel.org, така е и разпратен до всички дипломатически мисии по света. света. Създадохме бюлетин с актуализиране на информация, тъй като установихме, че информационното осигуряване беше много слабо, на много ниско ниво, когато постъпихме в нашия мандат. Също така разработихме в този здравен протокол действия, които следва да бъдат предприети от местата за настаняване, транспортните средства при стопанисването на плажовете и туристическите атракции. Същевременно отново с Министерството на здравеопазването се разработи специален стикер за туристически обекти – „100% ваксинирани“, за да знаят гостите, че това са обекти, които са със завършена имунизация на персонала. Първият беше поставен на хотел „Маритим Парадайс Блу“ в курортен комплекс „Албена“. Паралелно с това в мандата на служебния кабинет бяха разработени указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене – тоест те бяха актуализирани, като бяха определени първите карантинни хотели по Черноморието. Това са „Вили Магнолия“ в курортен комплекс „Албена“, община Балчик и хотел „Дел Мар“ в Несебър. В момента сме в процес на договаряне на такива места, включително и тук в София, предвид прогнозите за развитието на епидемичната обстановка. Втората голяма област за мерки, които са свързани с подкрепа и възстановяване жизнеспособността на сектора, са мерки, които са свързани с позиционирането и запазването на България като зелена зона възможно най-дълго. Ако днес отворите картата на Europan Europe, България отново е в зелена зона. Информационното осигуряване, както казах, беше изключително слабо място и първото нещо, с което се сблъскахме, беше именно този дефицит. Информацията е необходим и основен ресурс в осъществяване на дейността на всички заинтересовани страни в туризма. С цел подобряване на нейното качество и актуалността на предоставената информация, както казах, подготвяме бюлетин, който всяка седмица се изпраща актуализиран до нашите дипломатически мисии, тъй като работим много активно с министъра на икономиката и с всички ръководители на службите по търговско-икономически въпроси. И още нещо, уважаеми народни представители,

както и акцентиране върху приоритетите на сектор туризъм за правителството. Още на 17 май на официалната страница на Министерския съвет беше създаден активен хиперлинк – горе вляво, с логото на България, който отвежда директно на страницата на Националния туристически портал. Справка в Google Аnalytics показа, че за краткото му време на функциониране този комуникационен канал успя да се класира на пето място по брой генерирани посещения чрез него на страницата на Националния туристически портал. Всички тези действия бяха подкрепени с изключително активни маркетингови действия, въведохме подхода Травъл бабъл и постигнахме добри резултати. Отворихме най-важния за този сезон чуждестранен пазар – Румъния, Полша и Украйна – значими ръстове, и първите резултати за възобновяване жизнеспособността на сектора,

декларация от група – заповядайте, Госпожо Председател и уважаеми колеги народни представители! Разбираме необходимостта от допълнителни консултации с професионалисти, за да решим какво да правим в ситуацията, в която сме поставени. Става въпрос за гласуването на премиера и кабинета. Разбираме решението и на Председателския съвет това са се случи по-късно през деня, но не разбираме тишината в тази зала на фона на това, което се случва в държавата. Ако си заравяме главите в пясъка и мислим, че извън нас животът не тече по различен начин – правим голяма грешка. Уважаеми български граждани, всички заедно сме изправени пред сериозни предизвикателства в следващите месеци тръгва нова ковид вълна. Вече има над 800 случая на ден. Здравната система прегрява още отсега. Вчера медици от Спешна помощ излязоха на протест в цялата страна и се стигна до унизителната и за тях, и за служебния кабинет ситуация да замерят с онези 0,11 лв., които им се полагат на час труд с ковид болни, както Министерството, така и сградите на други институции в страната. Лекари в Бургас се оплакаха, че вече трети месец не са получавали допълнителните си възнаграждения за работа в ковид среда. Само преди няколко месеца всяка вечер излизахме на балконите и ръкопляскахме на тези хора и им благодаряхме, че са ни спасили живота и след месеци може, не дай боже, да ни се наложи отново да опрем до тях. А тук мълчим как да решим тези въпроси? РЗИ – София, вече обяви намерения да наложи ограничителни мерки в София, която вече според тях е в червената зона и веднага последва реакция за готвени протести и блокаж на пътищата, забележете към трите големи града – София, Пловдив и Варна. Ако осъмнем утре блокирани в София, Пловдив и Варна, какво отговаряме на тези хора? Седим, мълчим и правим сметки кой колко гласа и за кого ще даде. Токът стигна рекордни нива от над 400 лв. за мегават час. Това са 70% над средното равнище за Европейския съюз – в най-бедната държава 70% по-скъп ток от средното за Европа. Започнаха да затварят предприятия на металургията. Ще последва машиностроенето, а и ще последват, и други, а в крайна сметка ще се оскъпи всяка една стока и услуга – всяка една, няма да бъде пропусната. Ще бъдат съкратени работници, ще бъде намален износът. Това ще се отрази на търговското салдо и на бюджета. Хората не могат да понесат този ценови шок наесен и зимата. Всяко домакинство ще пострада в идващите есенни и зимни месеци. И отгоре на всичко това работодатели и синдикати обявяват готовност за национални протести. Представяте ли си в тази ситуация страна, блокирана от национална стачка? Бежанските лагери са препълнени. Ежедневно десетки нелегални мигранти преминават безпрепятствено границата. А стотици вече се залавят в София. Предвид събитията в Афганистан можем да очакваме, че това ще продължи и ще се засилва и на всичко това пари в бюджета няма. Най-важният въпрос, този за доходите, не може да бъде решен, а бедните, пенсионерите и младите няма как да посрещнат зимата. Внесената актуализация на бюджета от служебния кабинет разчита в една от своите части на пари от Плана за възстановяване и устойчивост, а той не е внесен в Брюксел. Служебният кабинет не мисли да го внася, а да го остави на редовен. Редовен няма, а ако има, той тепърва ще го преработва. Е, откъде ще дойдат парите за преизчисляване на пенсиите? Някой ще каже, че ние – парламентарната група на коалиция „БСП за България“, чертаем много черни краски. Не, това са факти – факти. Алармираме за тях, за да внесем разум и мисъл за тяхното решаване. Проблемите могат да бъдат решени само при едно условие – едно имаме и то е, че парламентът продължи да работи, не се разпуска и съставим работещо редовно правителство. Мнозинството българи харесват служебния кабинет, но ако не съставим редовно правителство и разпуснем парламента, служебният кабинет е с вързани ръце без бюджет, без промяна в Закона за енергетиката, както поиска премиерът, за да се повлияе на цените, без промяна в Закона за водите, за да се повлияе на цената на водата, без преизчисляване на пенсиите. Тоест отговорността е тук в тази зала. Отговорността е в наши ръце. Уважаеми български граждани, на 4 април и на 11 юли мнозинството от Вас поискаха промяна на досегашния модел на управление. Модел, при който институциите не работят, скрити кръгове взимат решенията вместо тях, крадат се 10 млрд. лв. годишно. Това остава ненаказано от съдебната власт. Държавата затъва, а бедността и неравенствата растат. Опитвам се да обобщя модела. Ние от „БСП за България“ четири години се борим с този модел, но бяхме сами в предишния парламент. Сега вече в Народното събрание влязоха и други партии, нарекли се „партии на протеста и на промяната“. Радвахме се, че ГЕРБ и Борисов повече няма да управляват, но същинската промяна на модела още не е започнала. Досега трябваше да сме променили Закона за съдебната власт, за да има съдебна реформа и справедливост. Да е променен Законът за обществените поръчки, за да се спрат да се раздават пари без конкурси на приближени фирми и авансово, да се преизчислят пенсиите и така нататък, и така нататък. Трябваше да се промени Законът за водите, за да не се включват течовете и безхаберието в цената, която плащат хората. Много работа можехме и трябваше да свършим, за да почне истинското разграждане на задкулисния модел, който е заложен, потвърждавам за 10 пъти, от тази трибуна – заложен е тук в парламента, защото е заложен в законите. Там е записано, че можеш да даваш пари без обществена поръчка и авансово. И каквото и да се променя по върховете на предприятията и на ръководството, докато това не се промени, няма как да стане. Затова повтаряме от името на Коалиция „БСП за България“ – имаме изключително сериозна работа, ако искаме да продължим с промяната, демонтажа или който, както там го нарича – изчегъртването на модела, но нищо от това не се случва, защото, уважаеми колеги, от партиите на протеста се хванахте за гушите. Поставихте разделителни линии, наричахте се какво ли не помежду си с обидни думи, с лични квалификации, което е недопустимо. Надделяха партийни и групови интереси. Тук взаимно се обвинявахте, че едните сте на Прокопиев, другите сте на Пеевски. Някой от ГЕРБ каза: „Ми ние през трите мандата управлявахме с ДПС“ – тук го каза, от трибуната. Бойко Борисов каза: „Да, Прокопиев ми даваше министри за моите кабинети.“ Разбирате ли в какво се вкарахте? Решихте, че промяната на модела може да почака, докато се разберете. Е, колко да почака – пет, шест месеца? Защото липсата на правителство на промяната и трайно мнозинство зад него бетонират досегашния модел. Ние от Коалиция „БСП за България“ имаме чиста и ясна позиция и това ни дава възможност да подходим към Вас, уважително, колегиално, принципно и отговорно. Защо я имаме? Защото, както казах, от четири години се борим с този модел и четири години понесохме всички възможни удари – всички. Четири години се борихме и вътре в партията, за да я освободим от задкулисие и зависимост. Някои представиха това като вътрешнопартийни крамоли, защото така им беше удобно. Не, това е последователен труд за изчистване на лицето на БСП като партия, която не зависи от тях и от никого от тях. Затова днес със самочувствие и с достойнство Ви казваме: няма зависимости нито от едните, нито от другите, но искаме принципен, държавнически, спокоен и взаимно уважителен разговор. Искаме стабилност за държавата и сигурност за хората. Сигурно разбирате, че третият мандат е кризисен, но е и възможност. Възможност да решим всички тези проблеми, за които говорим в началото. Възможност да дадем тази стабилност на държавата и сигурност на хората. За съжаление, уважаеми колеги, от вчера отново започнахте да налагате разделителни линии. Не го правете, защото това минира възможности за България – не за нас, или за Вас. От вчера започнахте, ако бъде даден мандат на БСП ние няма да го подкрепим. Ама, Вие още не знаете, какво ще предложи БСП, ако президентът реши да ѝ даде мандат? Ето така, априори и на инат няма да Ви подкрепим. И какво – отиваме на трети избори, зимата в ковид криза, в икономическа криза, в социална криза, без бюджет, и без пари за хората? Това ще бъде Ваш избор. Но нещо повече, уважаеми колеги, вчера

Не се месете в правомощията на президента. Единственият, който може да реши как да се развият нещата оттук нататък, е той. Не му поставяйте условия и не му извивайте ръцете. И не ни подлагайте на пазарлъци – вие се откажете, ние ще го вземем, ще Ви дадем това или онова. Не сме се борили четири години да си изчистим лицето от задкулисия и от зависимости, за да ни вкарате обратно там. Искаме разум, спокойствие и диалогичност. Заявяваме, тъй като си знаем тежестта за разлика от някои други – 36 депутати са, 36 депутати. Народът е казал, че не можем да управляваме сами, както е казал на всички ни, между другото, а това означава – търсете някакво сечение помежду си, и тъй като си знаем тежестта, казваме, че сме готови, ако президентът даде третия мандат на нас, да проявим отговорност, да проявим диалогичност, да поканим всички, без ДПС и ГЕРБ, на разговори,

три изречения. Как така, поставени сме пред избор – той е ясен, промяна на модела или отлагане и даване на време той да се окопае. Изборът е стабилност, сигурност и грижа за хората или икономическа, социална, здравна, политическа, че и конституционна криза може би. Изборът е лични партийни и групови интереси или интересите на държавата. Това е изпит за истински политици и държавници и оценките ще ни ги пише народът. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Продължаваме с изслушването. Започваме с въпросите от парламентарните групи. От „Има такъв народ“ – заповядайте.

любопитен е фактът настоящото изслушване да бъде инициирано именно от народен представител, който през последните години има най-големи заслуги за така наречения позитивен имидж на България. Още по-любопитен е фактът, че именно този народен представител в качеството си на една друга позиция има заслуги в момента редица компании в туристическия бизнес да бъдат изправени пред фалит, а хиляди заети в сферата бяха оставени без работа, тъй като мерките, които бяха в началото, те бяха не само ненавременни, но и неефективни.

в един по-бъдещ етап. Моят въпрос към министър Балтова е: бихте ли споделили каква част от бюджета за реклама беше изразходван в момента, в който Вие постъпихте като министър? Имам също така един апел, който е изключително важен за туристическия бизнес: да направите всичко възможно, да направите такава комуникация с Министерството на здравеопазването, че този път туристическият бизнес да не е изкупителната жертва – нека да не говорим повече за затваряне. И все пак, ако по някаква причина се наложат ограничителни мерки,... да бъдат приложени такива стимули към бизнеса, които да се ангажират към изплащането на директни субсидии, помощи и всякакви икономически

имате пет минути за отговор. благодаря за изключително важните въпроси, които поставихте. Даже ще си позволя да започна от последния, който е свързан всъщност с други мерки, които Министерството на туризма, заедно с Министерството на финансите, Икономическото министерство и Социалното министерство е предвидило. Силно се надяваме те и разбирам, че наистина има сериозно искане за актуализиране на бюджета, затова моля за тази актуализация на бюджета. Беше създаден от Министерството на здравеопазването Оперативен план за действие при развитие на пандемията, в който бяха съобразени част от исканията на туристическия сектор, и ние продължаваме ежедневен диалог с тази институция. И тук, колеги, е мястото да кажа, че в служебния кабинет на Стефан Янев се създаде една изключително хармонична обстановка, която позволява да постигаме целенасочено, прозрачно и професионално нашите цели. Относно средствата, които бяха разходвани към момента на започване дейността на служебния кабинет в областта на това е Националната програма за маркетинг и реклама, която всяка година се изготвя и която ние сме също в процес да подготвим за следващата година. Към постъпването в Министерството на туризма бяха разходвани, макар и не всички платени, 60% от разходите за маркетинг и реклама. Това предположи една много бърза Маркетингова стратегия, която, както в началото казах, съобразно времевия обхват на служебния кабинет не може да има стратегически характер, но има стратегическо въздействие, като ние преценихме да работим по посока маркетинг с нулев бюджет. затова споменах първата ни стъпка към това – актуализирана беше включително и страницата на „България Травъл“. Много активно представяме всички наши маркетингови дейности, които имаме, включително и в социалните медии. Направихме първия голям експедиентски тур, в който участваха над 120 десижън мейкъри и компании – големи, СИО-тата на компании на германския пазар. Това беше една съвместна дейност с туристическия бизнес още през месец юни. И тук е мястото също така по отношение на експозицията, която казахте, да споделя, че за първи път от 2007 – 2009 г., когато оставихме на правителството на ГЕРБ България да участва в най-важните органи на Световната тази година в началото на месец юли, по време на участието ни в 66-ата асамблея на Световната

на нашата страна да бъде изключително активен играч на международната сцена, да участва активно в политиката за туризъм точно в този изключително важен период за възстановяване на туристическия сектор, а едновременно с това

през мандата на последното редовно правителство на ГЕРБ беше разработена и защитена в Европейската комисия специална мярка за секторите на хотелиерството, ресторантьорството, туризма и транспорта. Мярката стана известна като 80/20. По тази мярка представителите на изброените икономически сектори получаваха 290 лв. за осигурено лице, като я комбинираха с мярката 60/40, по която се изплащаха 60% от осигурителния доход на работника от държавата. Разплатени бяха близо 50 млн. лв., които достигнаха до 2937 работодатели и самоосигуряващи се лица, като по тази мярка бяха запазени над 33 хиляди работни места. Въпросът ми към Вас, госпожо Министър, е: защо тази, призната от бранша като успешна мярка, не беше продължена от служебния кабинет със средства от държавния бюджет от датата след 30 юни, така че да се обхване целият летен сезон и туристическият сектор да може да се възползва от нея? Какви мерки сте предвидили за подкрепа на туризма като приоритетен отрасъл и един от секторите, който се очаква да бъде най-засегнат при евентуална четвърта вълна от ковид

Благодаря за поставения въпрос. Като цяло може да се каже, че състоянието на икономическа активност в туристическия сектор трябва винаги да бъде взето предвид, когато се разработват икономическите мерки за подпомагане на сектора. Обикновено имаме ефективно затворени в България сектори и подсектори със заповед на министъра на здравеопазването. В тези случаи обикновено има забрана за извършване на икономически дейности, например туроператорите и турагентите преустановяват провеждане на групови туристически пътувания, преустановява се събитийният туризъм – нощните заведения, баровете, дискотеките, клубовете, екскурзоводската професия и така нататък нямат възможност да функционират. Има едно друго ниво и по това ниво 3 – 4, което е в нивото на здравния план, ние сме предвидили освен мярката 60/40, която има нов редизайн да, не сме продължили тази 80/20, защото така сме преценили и в икономически, и във финансов план, че ще бъде по-добре да има нов дизайн на мярката 60/40. Знаете, сега

ние също така сме предвидили и други мерки за безвъзмездно подпомагане на бизнеса, които силно се надяваме, че при приемането на актуализирания държавен бюджет, ще могат в много скоро време да бъдат реализирани. Така например мярка за запазване на заетостта 80/0, тоест да покрива осигурителния доход на засегнатите лица, като ще се поемат 80% от осигурителните вноски от страна на работодателя. Тази мярка апропо е разширена с включване на самоосигуряващите се лица, освен това – безвъзмездна финансова помощ за екскурзоводите като самонаети лица на базата на минимален средномесечен доход от 2019 г. Също така мерки за покриване на оперативни разходи на база процент върху сумата на спада от приходите 2020 г. към 2019 г. на средномесечна база, а именно по този начин ще се компенсират и сезонните бизнеси и ние считаме, че ще се разпредели по-справедливо ресурсът. Апелираме и се надяваме наистина това да продължи, а именно мярката 9% ДДС за всички сектори на туризма да се приложи до края на 2022 г. Ниво 3 съгласно Здравния план е ниво, при което имаме частично затворен, тоест част от дейността не може да се извършва, тъй като ще е по заповед на министъра на здравеопазването, без да изброявам конкретните ситуации, тук отново важи новият редизайн на мярката 60/40, а също така и дотацията с 35 евро на седалка. Ниво 4 е когато имаме частично затворен – част от дейността не може да се извършва. Това са къщи за гости, отворени при специален режим, ресторанти и кафенета – разрешена е единствено доставка по домовете. Тук освен традиционните първи две считаме, че трябва да се запази мярката за запазване на заетостта, а именно комбинирано според обхвата ограничаване на дейностите – при над 50% спад да се прилага 80/0. Това означава да се покрива 80% от осигурителния доход на засегнатите лица, като ще се поемат 80% от осигурителните вноски от страна на работодателя, мярката 60/40, 50/50 съответно при 30 и 20% спад.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Преди да задам конкретния си въпрос, ще отбележа, че все още очаквам да разбера кога ще ни предоставите пълен публичен доклад относно договорите за реклама и концесионните договори, сключени от Министерството на туризма в последните години. Мисля, че това е част от ревизията, която трябваше да извършите в сектора на туризма. Едва ли обаче ще можете да отречете също така, че практически всички препоръки на международните туристически организации към националните индустрии, като ключов фактор за възстановяване на туристическата индустрия след ковид кризата, е продуктовата диверсификация в туризма. Министърът на туризма на Гърция още в началото на годината заяви, че ще разчита повече на СПА и балнеотуризма. Всъщност България има естествени предимства в тази сфера с наличието на множество минерални води и извори. Припомням, че България е била профилакториум на Римската империя. В тази връзка бих искал да чуем от Вас какви мерки е предприело Министерството на туризма за прилагане на Директива 2011/24 на ЕС за трансграничното здравеопазване, която регламентира ползването на минералните води за профилакторни и рехабилитационни нужди от гражданите на ЕС и възлагането на свързаните с това медицински услуги от здравните каси, пенсионните фондове и застрахователните дружества на страните членки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА Уважаеми народни представители, благодаря за въпроса – и двата въпроса бяха много съществени. По първия въпрос обаче искам да попитам: имате конкретно искане за предоставяне на тези договори Да, ние ги имаме. Освен това в началото на мандата беше направен пълен одит на всички обществени поръчки, както и непрекъснато се мониторинговат всички концесионни договори. Но ако имате интерес и желание, ние сме готови още днес да представим копия на всички тези документи. (Реплики.) Разбира се, разбира се – се – съвсем нормална е една такава практика. По отношение на втория въпрос, да, той е изключително важен. България е държава, която има не само своето историческо наследство, което позволява да се развива културно-исторически туризъм, но тя има и своите природни дадености, които които позволяват да разработва почти всички части на нейната територия и да превръща нейните дестинации в едни отлични дестинации за балнеотуризъм, за СПА, за уелнес туризъм. Точно така е. Освен че се намираме на второ място след Исландия по брой на минерални извори, най-важното от всичко обаче е, че ние трябва да ги използваме по предназначение. И бих желала даже да кажа, че включително в Плана за възстановяване се дава една такава възможност да бъдат използвани тези минерални извори.

лице, което се е занимавало с изграждане имиджа на държавата като дестинация за туризъм както в национален и в международен, така и за краткото ми участие тук в политиката по отношение на туризма, мога да кажа, че

много активно през тези три месеца работихме, включително и на ниво маркетингова дейност, с Българо-германската търговска камара. Още в началото на месец юни направих уебинар с водещи туроператори на немския пазар,

които разговори се надявам много скоро да имат реални приложения, защото в действителност това е изключително неизползваем източник. В рамките на тези три месеца бих желала да кажа също така, че беше създадена и работна група, която включително проведе и своето заседание, за актуализиране на плана по Стратегията за развитие на здравен туризъм, така че, надявам се, следващата работна група вече да има и много по-реални резултати от това, което до момента постигнахме. Благодаря Ви, министър Балтова. Преминаваме към следващата група. От „Демократична България“? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители! Госпожо Министър, както знаем, туристическият бранш е един от най-засегнатите в резултат от ковид кризата. Въпросът ми е конкретен с оглед факта, че през летния сезон ние отстъпихме от едни доста доказани през годините туристически пазари, които имаме в Западна Европа: какви бяха в тази връзка стъпките на служебното правителство по предприемане на действия за изваждане или за вкарване на българския туристически пазар като безопасна от ковид дестинация – ако може, конкретно да ги опишете с няколко думи? Втори Втори въпрос: във връзка с ограниченията, които се налагат в туристическия бизнес при затваряне във връзка с ковид кризата, разбира се, предвиждат ли се, освен изброените от Вас мерки, и нови грантови схеми, които да компенсират загубите, които туристическият бранш понася? Защото, както знаем, в началото мярката 60/40 беше много неадекватна по отношение на затворените бизнеси и когато бизнесът трябваше да си поема 40% от осигурителната тежест при 0% доход,

Благодаря за поставените въпроси. Първият въпрос всъщност беше: какво ние успяхме да направим? Този сезон до момента наистина показва възвръщане жизнеспособността на туристическия сектор. На първо място, уважаеми народни представители, аз бих желала да изкажа благодарност към всички, които работят в туристическия сектор. Бяха направени много инвестиции в дълготрайни материални активи, инвестиции в човешки капитал, които продължават. Всеки ден обаче секторът има сериозна нужда, той ще продължава да има такава нужда и ние трябва така да продължаваме нашата политика, че ресурсно да го осигуряваме човешки капитал, финансово и социално подпомагане. Но какво се случи и защо успяхме да постигнем тези отлични резултати към настоящия момент – 2,2 милиона туристи само за месеците май,

На първо място, още с постъпването в служебния кабинет аз дефинирах, че мисията на служебния кабинет в сектор „Туризъм“ ще бъде – да, връщане жизнеспособността на сектора, но при запазване здравето на посетителите и на работещите. За тази цел наистина се работи в хармония с останалите членове на служебния кабинет. В началото на моето изложение днес при отговор на госпожа Ангелкова казах, че на първо място нашата цел беше наистина България да бъде зелена зона и дадох пример, че дори и днес да отворим картата на ‎Re-open EU, тя е зелена. Това означава, че туристите могат спокойно да изберат България за своя туристическа дестинация тогава, когато имат улеснен достъп за пътуване. На базата точно на възможността и идеята да има улеснен достъп за туризъм в рамките на Европейския съюз България, макар че това всъщност е по-скоро в работата на Министерството на здравеопазването, включително осигури – съвсем скоро ще бъдат и доставките, милион и половина антигенни тестове, когато има такава необходимост те да бъдат предоставени на туроператорите. Вече сме събрали, включително поименно всичките туроператори, техните заявки за такива антигенни тестове до края на месец септември, които са изпратени в Министерството на здравеопазването. Паралелно с това ние актуализирахме Правилата за работа в местата за настаняване и заведенията за хранене, както и, разбира се, всички туристически обекти, а също така и създадохме Здравен протокол, който вече комуникирах преди малко, с който всъщност ние указваме точно какви какви действия трябва да бъдат предприети в случай на заразен от ковид или в случай на контактни лица и споделих, че за първи път в началото на месец юли вече бяха определени и два карантинни хотела. хотела. Не само моето лично мнение е, но и на нашия кабинет, че България трябва да изпраща позитивни послания. Да, защото ние сме една дестинация, в която, освен че има изключително качествен туристически продукт, в нея работят изключително качествени служители, служители, персонал, за който, разбира се, са необходими много инвестиции, за да може той да бъде задържан. Ето защо в рамките на служебния кабинет ние проведохме и заседание на Междуведомствения съвет на кадрите, в който бяха

да бъде създаден think tank съвет, включително с участието на международни експерти, който да работи целенасочено в тази област. Това са накратко отговорите по първия въпрос. По отношение на втория въпрос. Аз изведох икономическите мерки, които ние сме предвидили. Те са обсъждани, разбира се, с министъра на финансите, социалния министър, министъра на икономиката. По отношение конкретно на грантови схеми. Освен тези, които са в момента, не сме дискутирали допълнителни, но при всички случаи малките и средните предприятия ще могат да участват по редица програми в следващия оперативен период. Тази седмица всъщност ние проведохме и среща с представители на институциите, които ще управляват оперативни програми, за да можем да обсъдим мястото на туризма в следващия програмен период.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, всички сме наясно, че секторът на туризма, включително и в по-широкия смисъл, е много важен за икономическото развитие,

точно какъв е този принос по линия на добавената стойност в икономиката, но както и да е. Виждаме, че миналата година, когато имаше сериозен спад и когато не бяха взети мерки навреме да се ограничат щетите върху туризма, този спад значително се отрази като цяло на брутния вътрешен продукт на страната. Въпреки че на служебния кабинет наистина не му е работата да се занимава с прекалено стратегически и дългосрочни мерки, но тъй като виждаме, че в сегашния парламент продължават да се чертаят нови разделителни линии и много трудно може да се стигне до консенсус, може да се стигне до следващи избори. В тази ситуация въпросът ми е свързан с малко по-дългосрочната перспектива – тя не е толкова дългосрочна, ако се включим по-бързо в нея, това е Планът за възстановяване и устойчивост. За съжаление, там изоставаме. Но като цяло искам да Ви попитам: какви са конкретните проекти, които са предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост, и конкретната подкрепа, от която ще се възползва туристическият сектор? Ако можем да разделим отговора: кои от тях са свързани с непосредственото оцеляване и възстановяване на сектора; кои са свързани с дългосрочния преход, който ни очаква, по линия на дигитализацията и Зелената сделка? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

Благодаря на доцент Чобанов за зададения въпрос, който е не само важен, но и изключително актуален в светлината на това, което работим в момента всички в България. Ще си позволя да отговоря на този въпрос – да, в двата аспекта, които Вие посочихте, но по-скоро от следната гледна точка. точка. Изобщо за целия План за възстановяване и устойчивост моето виждане е, че трябва да се говори открито, честно и конкретно. Специфичното при изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост е, че реформите и инвестициите, залегнали в него, са пряко обвързани с препоръките към България по линия на Европейския семестър за 2020-а и 2019 г. при изготвянето на Националния план се определя индивидуално от всяка държава. Насоките за разработване на националните планове, които са изготвени от Европейската комисия, предоставят възможността за структуриране на реформите и инвестициите по компоненти, които могат да бъдат свързани с конкретен сектор или дейност, или с конкретна тема. Подходът, който България е избрала, когато ѝ е била дадена възможност да избере някакъв подход – един от тези, които са били възможни, тя е избрала национален план, който изключва разработването на конкретни мерки за сектор „Туризъм“, който изначално не е заложен при разработването на Плана. Всъщност тогава ще кажа, че просто никой от българското правителство в този политически момент не е реагирал, не си е вдигнал ръката, не е реагирал за промяна на този подход. Едва когато идва първият драфт през есента, тогава в Министерството на туризма се създава работна група, в която апропо аз също бях член, която обаче никога не заседаваше, която работна група тогава – да, тя поставя значението на нашия сектор и прави искане той да бъде включен в Плана за възстановяване. Малко по-късно – през месец декември, е създадена работна група, изключително активна работна група, конкретно с мерки в областта на дигитализацията на сектора, които да бъдат включени в Плана. В нашия период мога да Ви уверя – аз, която не бях чак толкова надълбоко влязла във всички подходи, прочетох, включително и 850-те страници, в оригинал Националния план Да, този подход, който България е избрала, е подход, който са избрали и много други икономики, много други държави. Въпреки всичко в периода на служебния кабинет, в рамките на проведени разговори, разменена кореспонденция с централното многократно посочихме, че туризмът е сектор – предвид неговата значимост и предвид необходимостта от сериозни инвестиции и че наистина част от тези 6,3 милиарда трябва да бъдат насочени конкретно към този сектор, необходими целенасочени мерки. Това, което ние успяхме и което със сигурност ще може да бъде реализирано – убедена съм, макар че Планът все още, както зная всъщност, е несъвсем на финалната си права, но конкретно в последната версия на Плана за възстановяване и устойчивост бих желала да кажа, че проектите, с които ще можем след това от сектора да кандидатстваме, както и тези, които са включени, са проекти, които ще имат влияние върху непосредственото му оцеляване, тъй като очакваме, че есента тези 13% ще бъдат вече в бюджета на България. Тоест като трети бюджет на България и ще могат да бъдат разходвани. Те са в следните инвестиции и програми: Първата е компонент „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция 1: „Енергийна ефективност в сграден фонд“, където вторият и третият компонент предвиждат мерки за финансиране на енергийно обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради, сгради в областта на производството, търговията и услугите, където всъщност са допустими туристическите предприятия. В рамките на Инвестиция 9: „Проучвателни дейности за разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници“, което косвено споделих преди малко по отношение на възможностите за балнеотуризъм, този проект се състои в актуализация на информацията за геотермалния потенциал в страната и изготвяне на проектно решение за една пилотна система

към момента възобновяем източник, от една страна. Това е геотермалната енергия. Тук ще направя едно отклонение. Ще бъда много щастлива, ако, както в Исландия, когато туристите пътуват с автобус, точно тръбите, по които текат минералните води, с които се отоплява 70% от столицата Рейкявик, го видим и в България и нашите екскурзоводи го представят. това ще бъдат иновативни системи, които ще осигуряват енергия за дома, индустрията, селското стопанство, балнеологията и туризма. Също така в актуализирания План за възстановяване в компонент „Интелигентна индустрия“, Инвестиция 2: „Програма за икономическа трансформация“, обект за подпомагане ще бъдат малките и средните предприятия от всички сектори на икономиката, включително и туризма, а подкрепата ще се реализира чрез ваучери, както и чрез предоставяне на безвъзмездна помощ на конкурентен принцип за дигитализиране на производствените и управленските процеси в компаниите. Вие знаете, че там основно имаме дигитализация и зелен преход. Това са основните, с различно разпределение на ресурса. Бих желала също така да спомена и това, че сектор „Туризъм“ е конкретно посочен в Програмата за развитие на регионите, чрез която ще се подкрепя изпълнението на инфраструктурни мерки, насочени към подобряване на здравните и социалните услуги, също така на образованието, професионалното обучение, културата, спорта, туризма, устойчива градска мобилност, цифрова и безопасна транспортна свързаност и така нататък. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Балтова, колеги! Чухме много отговори. Аз искам да задам няколко въпроса, госпожо Балтова. Тъй като ни предстои актуализация на бюджета, дали са предвидени средства за разширяване на мярката за държавна помощ извън субсидирането на седалките, които са за въздушен превоз, от 35 евро? Дали са заложени такива средства с възможността да бъдат субсидирани и седалки за транспорт, който е свързан с автобуси, както и жп превоз?

основата на тези организации беше да покажат своя потенциал зад граница. Много ми се иска да чуя докъде е стигнал дебатът за статута на националните курорти, защото когато говорим за перспектива, това е една от темите, които не трябва да пропускаме. не на последно място, от тази трибуна се изказаха и проблемите със заетостта в туристическия бранш. Искам да знам дали са предприети допълнителни мерки за насърчаване привличането на работещи от трети страни? Благодаря Ви предварително.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Благодаря за зададените въпроси, които са изключително актуални. Първо по отношение на субсидията за автобусни и жп превози, които са с цел туризъм. Тук е министърът на транспорта и съобщенията. Той ще Ви увери, че още в първия ден на нашия мандат поставих този въпрос, който сме обсъждали неведнъж, но към този момент на нашия мандат нямаме решение, че могат да бъдат субсидирани седалки за автобусни и жп превози, които са с цел туризъм. Но аз лично подкрепям тази мярка изключително много. Защо? Защото наистина автобусният и жп транспортът, особено жп транспортът е един от екологичните видове транспорт, той се насърчава. Да не говорим, че тази година е годината на железопътния транспорт и много икономики направиха редица инвестиции, за да развият този подсектор на пътуванията. Вторият въпрос, който зададохте, освен че ми е много близък, едновременно с това ние инвестирахме достатъчно ресурси, бих казала, нямам предвид само финансови, защото финансовите не бяха предвидени, за да можем да развием тази концепция. Концепцията за туристическо райониране е модерна форма за маркетиране на всяка туристическа дестинация. В България е разработена такава концепция и аз бях много щастлива през годините, когато тя намери своето законово законово отражение, тоест регламентиране, бих могла да кажа. България е разделена на тези девет района, в които обаче през всички тези години, откакто Концепцията е приета през 2015 г., за много голямо съжаление, почти нищо не се е случило. Какво направихме ние? Още от първия ден и по време на Националния съвет по туризъм, който проведохме на 18 юни в Сливен, основна точка на дискусията беше именно туристическото райониране. В Министерството на туризма вече беше тръгнал проект, свързан с разработване на маркетингови стратегии на деветте туристически района, които в нашия мандат обсъдихме с туристическите райони. Едновременно с това сме подготвили законодателна инициатива – утре в 14,00 ч. ще имаме среща тук, в София, заедно с представители на деветте туристически района, по време на която ще обсъдим тази законодателна инициатива и ще я предложим вече на обществено обсъждане, за да може съвсем скоро да влезе в Народното събрание. Каква е нейната същност? Тя е главно в две направления. Първото направление – тези организации за управление на туристическите дестинации да бъдат самостоятелни структури дотолкова, доколкото те да могат самостоятелно да управляват, включително и своя финансов ресурс, защото в момента така е направено, че министърът на туризма създава организацията на туристическия район, управлява я и я контролира. Освен това тези организации, да, има проект, в който, както казах, освен разработването на маркетингови стратегии, са осигурени и дълготрайни материални активи за техните офиси, но де факто нищо не се прави. Вторият компонент. Надявам се много скоро да имате възможност, ето Вие например да внесете тази законодателна инициатива.

единствено и само за организациите за управление на туристическите райони, което перо е съобразено с бюджета, който е необходим, за да могат през следващата година те да реализират действията, които са залегнали в Плана, който е част от Маркетинговата стратегия. Пожелавам наистина на следващия екип да реализира това. По отношение на статута на националните курорти, за съжаление, в рамките на нашия мандат тази тема не придоби не придоби необходимата комутация. Мога да Ви уверя, че включително от научна гледна точка съм много тясно свързана с нея и се надявам, че ще продължи работата по това от следващото правителство. Наистина не сме имали физическото време да работим, но много добре я познавам. Благодаря още веднъж за въпросите, много важни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Преминаваме към втория кръг въпроси.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Получихме отговори на доста въпроси, които касаят туристическия бранш. Както казах и при предния си въпрос, много е важно в туристическия сектор да гледаме напред. Така или иначе каквото и да е станало, В тази връзка е и следващият ми въпрос. Съвсем скоро, може би през юни месец, по покана на Министерството на туризма беше организиран експедиентски тур, на който присъстваха значителен брой журналисти от Германия. Той беше доста добре на този пазар, което беше изключително положително за следващите няколко седмици, тъй като резервациите от този пазар значително нараснаха. Предвид че тази инициатива беше доста успешна, планирате ли и други до края на активния летен сезон, на кои пазари, ако такива инициативи са планирани? Също така ние говорим за летния сезон, но ако искаме да имаме успешен зимен, трябва в момента да предприемем действия и за този пазар. Предполагам, че вече имате идеи. И нещо, което със сигурност не бе застъпено – не чух да се коментира темата по отношение на конферентния и конгресен туризъм. туризъм. В момента сме в ситуация, където така или иначе влиянието на ковид кризата още е значително върху туристическия бранш, но когато говорим за събития от висок ранг, които биха имали сериозно отношение за развитието на този сектор за страната ни, тези събития се организират обикновено поне година-две-три напред. Бих искал да чуя и Вашето мнение по отношение на тази тема: как Вие виждате нещата? Благодаря. Благодаря, колега Кожухаров. Госпожо Министър, заповядайте. Уважаема госпожо Заместник-председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кожухаров, наистина много тесни въпроси, много важни, и те трябва да бъдат тема, както с оперативен, както с функционален, така и със стратегически характер. Да, в действителност това беше първата по рода си експедиентска инициатива, която реализирахме съвместно с туристическия бизнес в един изключително кратък период, но с невероятно въздействие. Самият Вие го споделихте. Хубавото е, че това се случи точно в периода, когато имахме възможност да насърчим интереса отново към България за пътувания в страната. За съжаление, не предвиждаме точно такова събитие, бих го нарекла, както беше това. Например мога да споделя, че преди два дни имах среща с извънредния и пълномощен посланик на България в Израел посланик Бъчварова. Тъй като в Израел предвиждахме едно събитие, което най-вероятно ще бъде отложено, с нея обсъдихме точно такава възможност за израелски десижън мейкъри, които всъщност да посетят България на принципа, на който бяхме направили това посещение с германските туроператори и такива, които са на представители също така на

такава инициатива, която най-вероятно ще бъде също така реализирана. В началото на моето изложение, на първия въпрос, на който отговарях – на госпожа Ангелкова, посочих и нещо много характерно, което се роди в световен план, сега в условията на криза, а именно този – подходът на Травъл бабъл. ние направихме, приложихме този подход, а именно това е да се направи един балон между дестинациите, които са близки по отношение на потреблението, по отношение на чувствата, които имат към съответната дестинация. Ние, наистина постигнахме успехи с Полша, с Чехия, с Румъния. Затова другата ни идея е да направим подобна инициатива и на пазари, които са от Централна Европа. По отношение на втория въпрос само искам да кажа, че инициативата, която беше на експедиентския тур, беше свързана не само с посещение на туроператори, на шефове на големи… на представители на заинтересовани страни, но също така имаше и журналистическо много добро отразяване. Със сигурност информацията достигна до всички 11 хиляди райз бюра в Германия. По отношение на втория въпрос, който Вие споменахте, бих желала да кажа, че за да можем да бъдем подготвени и да имаме успешен край на този и на следващия сезон, има един много сериозен въпрос, който всъщност е функция на едно действие, което е лично решение. Моето виждане също така е, че е действие на ниво фирмена политика – това е процесът на ваксинация. Така че успехът на следващия ни сезон, който ние – след малко ще споделя, че ние сме започнали да подготвяме инициативите за зимния ни сезон, той изключително много ще зависи от ваксинацията на персонала, тъй като тенденцията е вече самите посетители, пътуващи, да избират дестинации, в които населението е ваксинирано. Това вече не е само до политика на маркетинг, а в действителност до избор от страна на самия потребител, на самите пътуващи. Ние сме подготвили, имаме работна група, имаме разработен план за действие, който е актуализация на Националната стратегия за устойчиво развитие, която, за съжаление, не е била мониторингована за последния период. Ние сме разработили такъв план, който е за месеците от юли до декември, който паралелно с това разработваме и ще предоставим на следващия кабинет Стратегия за зимния сезон, като включително сме се консултирали и с представители на чуждестранни партньори. Имам предвид чуждестранни туроператори, асоциации на чуждестранни туроператори, хотелиери. Аз лично поддържам непрекъснато връзка, отношение с министри на други държави. По повод на Израел бих желала да кажа, тъй като те имат също приемане на бюджета тази седмица и след многократни питания, всъщност директна връзка не осъществих с министъра на туризма, пък за сметка на това той получи едно много пространно писмо от моя страна и следващата седмица, който ще бъде, ще има възможност да участва и в конферентна връзка с него.

конкретно – при какви условия, колко човека в една зала могат да участват. По отношение на нашата промоционална кампания – да, тя ще бъде насочена и в тази посока.

особено в област като Бургас, от която съм избрана като народен представител. Преди пандемията от COVID-19 летният туризъм формираше между 60 и 70% от общия туристопоток в страната, като за лятото на 2019 г. близо пет милиона и половина чуждестранни туристи посетиха България и предимно нашето Черноморие.

са избрали да посещават България за почивка. По информация от медиите плажовете са препълнени, което е добре за туристическия бизнес, но от ключово значение е да има навременно планиране и вече да е започнала подготовката за следващия сезон през 2022 г. С оглед пандемията, в която се намираме, непрекъснато нарастване на броя на случаите на заразяване, моят конкретен въпрос към Вас е: каква е стратегията на Министерството на туризма за възстановяване на летния туристически поток в нивата, които са били преди пандемията? На кои пазари разчитате за възстановяването? С кои държави ще работите за привличане на туристи? Какви мерки предприема Министерството на туризма за осигуряване на нормалното протичане на летния сезон, свързан с управлението на морските плажове, местата за настаняване и заведенията? Благодаря Ви. Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Министър. Уважаема госпожо Заместник-председател, уважаеми народни представители! Благодаря за въпросите, които зададохте, за да не се повтарям, тъй като част от тях вече бяха изложени Бургас е един от активните туристически райони. Център е също на Организация за управление на туристически район. Този летен сезон – мога даже да Ви кажа и цифрите – тези, които споменахте от 2,2 милиона, само че са не за първите осем дни на месец август, а са от началото на месец май – месец май, юни и юли до момента. Разбира се, мога да Ви кажа и конкретните цифри, които има в Бургас спрямо май – юли миналата година и май – юли тази година – имаме ръст точно 100% на посетилите конкретно Бургас. По отношение на мерките, които вземаме, те са от най различен характер. Първо, мерки за възстановяване на туристическия сектор, неговата жизнеспособност, които няколко пъти днес изразих и смятам, че не е необходимо да ги повтарям. Второ, мерки, които са свързани с управлението, разбира се, на плажовете. Мога да Ви уверя, че много активно – 266 проверки на плажовете са предвидени за този сезон. До началото на тази седмица бяха проверени 206 броя охраняеми и девет броя неохраняеми морски плажове. Също така по метода на таен клиент са извършени 19 проверки, като целта на тези проверки е, разбира се, също така да провери дали цените на плажните принадлежности отговарят и дали концесионерите, наемателите обвързват предлагането на плажни принадлежности с някакви допълнителни услуги. По отношение на това как ще инициираме, как ще насърчим туристите да изберат отново Българското Черноморие за следващата година – това са перспективи, които ще залегнат в Стратегията ни за развитие за следващата година. Част от тях вече споменах. При всички случаи те ще бъдат обвързани с Националния оперативен план на Министерството на здравеопазването, с икономическите и социалните мерки, разбира се, с една много активна маркетингова стратегия. Тук попитахте всъщност кои ще бъдат пазарите, които ще бъдат целеви за нас. В един аспект мога да кажа, че целеви ще бъдат тези, до които ще има улеснен достъп, на първо място. Пожелаваме си България наистина да остане зелена дестинация. Категорично мога да кажа, че считам за изключително успешно, че ние се присъединихме точно към тази европейска рамка, за това, че сме част от Европейската рамка, че бяхме първи, още в началото на месец юни, сред първите седем държави на Европейския съюз – да приложим цифровия зелен сертификат за ваксиниране. Кои са целевите пазари? Все още, както Ви казах, сме в процес на изготвяне на Националния план за маркетинг и реклама за следващата година. При всички случаи сред целевите пазари са освен Румъния, която традиционно през последните 15 15 години сменя мястото си с Германия обикновено, но при всички случаи това ще бъдат държавите от Централна и Източна Европа, също така Румъния, Полша, Украйна, Чехия, Също така ще насочим нашите усилия към германския пазар, за който казах, към пазара на Великобритания и съседните на нас страни – Сърбия, Северна Македония, Гърция и Гърция и Турция, тъй като навсякъде по света съседните пазари са тези, които генерират най-много туристи за всеки отделен пазар. Съответно за всеки от тези целеви пазари Министерството на туризма разработва конкретни стратегии, които ще бъдат насочени именно към насърчаване пътуването, насърчаване избора на дестинация България, тогава, когато епидемиологичната обстановка го позволява. Така че това са основните насоки, които бих могла да дам към момента по въпросите, които зададохте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Време е да се вземем в ръце! Това е Народното събрание, не е детска градина, не е махленска сбирка, не е шоу програма. Цяла България ни гледа. Хората очакват решение на проблемите си, очакват стабилно правителство, а не партийни сглобки и не хора без опит, и без подготовка начело на държавата. Не може една партия да превръща българските граждани в заложници, за да удовлетвори партийния си интерес. петото народно събрание по желание на ИТН завърши за девет дни, за да отидем на избори и те да получат повече мандати. Поздравихме ги за победата, макар че беше ясно, че те нямат мнозинство. Сега сме в същата ситуация. Четиридесет и шестото народно събрание се тласка отново към разпускане след едва 20 дни живот отново от същата политическа сила. Ние обаче не искаме да угодим на втора такава прищявка. Трети избори за половин година не искат и българските граждани. Техният проблем не е да ходят на избори, докато партиите получат резултатите и партньорите, които са им удобни. Техният проблем са ниските доходи, четвъртата вълна на Ковид, техният проблем е липсата на подкрепа за бизнеса и за домакинствата, мизерните пенсии, скокът на цените на парното, на тока, на водата, които изправят пред икономическо бедствие и хората, и домакинствата, и фирмите. Затова тази декларация е повече призив към всички разумни хора в тази зала. Стига прищевки, стига небивалици и излагане пред хората, стига шоу – излъчване на министър-председатели с телевизионни кастинги! Когато откривахме това Народно събрание, ние от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ казахме, и сега ще го припомня – никой тук да не се обърква, че това е риалити формат, че това е социален експеримент с българските граждани, че това е телевизионна демокрация, че това е „телевизорът прави силата“, че това е търговска камара или всякакви други форми на политически инженеринг. Има обаче колеги, които очевидно се объркаха. И затова питаме: кога ще спре това, колко прищевки още, кой стои зад маневрите по терена и по ръба на нервите на българските граждани, чии интереси обслужва целенасоченото предизвикване на хаос? Кой дирижира този театър на абсурда пред погледите на българските граждани, които очакват от нас да решаваме проблемите им, а не да се харесваме и да се обиждаме? Не е ли това груба злоупотреба с надеждите и с очакванията на хората от площадите, не е ли плесница по лицето на тези, които искат промяна, които искат разграждане на едноличния модел? Кой от тях иска замяната на един едноличен модел с друг едноличен модел? Затова ли хората бяха бити по площадите на България? Докога един политически център на задкулисието ще продължава това? Дотогава ли, когато му хареса броят на депутатите в парламентарната му група? Не е ли това не са ли това ритуалните танци, с които да се скрие сянката и дългата ръка на ДПС зад паравана на предлагания кабинет? Питате: къде видяхме дългата ръка на ДПС и е време да отговорим? В разочароващата покана на „Има такъв народ“ към ДПС да участват наравно с партиите на протеста в преговорите тихомълком, през задната врата, което хората от протестите приеха като плесница през лицето; в координираната атака на ГЕРБ, на ДПС и на „Има такъв народ“ срещу успешните министри от служебното правителство. Дългата ръка на ГЕРБ и ДПС е и в Комисията „Буджака“ – комисията, която след малко ще обсъждате; комисия, която беше внесена с подписите на ГЕРБ, с подписите на „Има такъв народ“ и ДПС, включена извънредно в Програмата на парламента за миналата седмица от председателя на парламента. И хората питат: затова ли бяха протестите, за да „Има такъв народ“ с ДПС да внася комисии с общи подписи? не очаквате, че ние, които се изправихме срещу модела на орлетата по време на местните избори в София, ще замълчим – гнездото на Сокола, което се опитвате да свиете в този парламент? Не, няма да има такова гнездо или поне няма да бъде с наше участие. Единствената проява на разум е решението и „Има такъв народ“ да подкрепи президента Радев за следващ мандат, като последния символ на протестите, с който не сте се подиграли. Ние ще положим всички усилия – нашата парламентарна група, за да се сформира правителство с третия мандат, независимо от това на кого ще бъде даден той. Управление против кризата и в интерес на българските граждани, насочен мандат за 6 – 8 месеца, който да изпълни дневния ред на българския народ съдебната реформа, пенсиите, ковид кризата, актуализацията на бюджета, бюджета за следващата година, Плана за възстановяване и устойчивост, за да има пари в държавата, за да има пари в джобовете на българските граждани, а не на партийните инженери, чиито проекции са тук, в залата. Господин Борисов си отиде, но мафията е на терена. Те са сега срещу хората, парите на мафията са срещу българските граждани. Те купуват подкрепа, те сглобяват кабинети-марионетки, те сглобяват министри, кукли на конци. Тези пари сега са срещу нас и срещу парламентаризма. На прага на криза сме, затова е време за лидерство. Какво е решението? Да започне нормален диалог, да започнат нормални политически консултации между политическите сили в Народното събрание, без ГЕРБ и без ДПС. Преговори, които да се водят в присъствието на медиите – публично и открито, за да няма след това инсинуации и неистини. Нека да започне нормален диалог за контракризисен кабинет, който да изведе страната от плитчината на кризата, на основата на успешните министри от служебния кабинет, с участието на професионалисти от гилдиите, без партийни лица за министри. Крачка назад от партиите, за да направи крачка напред България. Това, което трябва да направим, за да не допуснем институционална и политическа криза, е започването на нормални, почтени, прозрачни и публични разговори тук, в този парламент, защото този шанс за лидерство се пада именно на 46-ия парламент. Колеги, в деня, в който честваме най-тежките боеве на Шипка, нека да си припомним Вазов: „България сега цяла нази гледа!“ Има думата за въпрос следващата парламентарна група, която ми се струва, че е „БСП за България“. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, за втора поредна година държавата като антикризисна мярка, която приема в подкрепа на туристическия сектор, е да се отказва от половината от средствата по концесиите и наемите на морските плажове. Срещу тази стъпка концесионерите и наемателите на морските плажове имат задължение да предлагат съответно наполовина или дори на по-ниска от половината цена съответните плажни услуги – шезлонги, чадъри и така нататък. В огромната си част концесионерите и наемателите на морски плажове спазват тези условия, които са зададени в анекса към договорите за концесии и за наем. Но има следния казус, с който Вие сте запозната още на 25 май, тоест в началото на встъпването Ви в длъжност като служебен министър на туризма, и той е следният. пример – Слънчев бряг и Златни пясъци, където около 70 – 80% от плажната територия се преотдава от концесионера на хотелиери, защото те имат нужда от тези места, защото са ги продали в предплатените си пакетни услуги към своите клиенти и към своите туристи. Проблемът е, че преотдаването става на далеч по-високи цени от тези, които са заложени в анексите на договорите за концесии и за наем на тези плажни територии. Въпросът ми към Вас е: за последните два месеца, откакто Вие сте служебен министър на туризма и съответно сте информирана официално, както казах, на 25 май от хотелиерите, засегнати от тази несправедливост, какви действия предприехте в тази посока, за да се отстрани тази несправедливост? Ако сте предприели някакви действия, какви са постигнатите резултати от тези Ваши действия? Уважаема госпожо Заместник-председател, уважаеми народни представители! Въпросът, който повдигна народният представител, е абсолютно верен. Това е така. Първо, по отношение на предприетите решения да бъдат намалени цените на плажните принадлежности. Да, през миналия сезон във връзка с възможността, която дава и Законът за извънредното положение, е имало такава мярка, която тази година не е могла да се осъществи, не са били предприети действия или са били предприети, но не е имало краен резултат. Ние предприехме такива, това е вярно, и с решение на Министерския съвет взехме решение да предоставим възможност на и наемателите на морски плажове да намалят цените на плажните принадлежности и по този начин да намалят възнагражденията, които постъпват след това в националния бюджет, най-общо казано, да постъпват в различни бюджети. Вторият въпрос, който всъщност е подвъпрос на този, е изключително важен. Аз не само че съм запозната с писмо, а включително съм участвала и и на разговори с представителите на хотелиерите. Моето лично виждане като управляващ този процес е, че

на хотелиерите. Защото казусите, с които съм много добре запозната, особено от страна на хотелиерите, бяха точно такива – че те са получили намаление, включително в някои случаи 50% или на нулеви цени, а след това ги отдават на хотелиерите на едни много по-високи цени. Първо, това са взаимоотношения между частни субекти и държавата де факто няма право да се намесва в тези взаимоотношения. Но, второ, е възможно това да се случи специална клауза в договорите с концесионерите. Това е подходът, който според мен е правилен, но на този етап няма как. За съжаление, миналата година са били предоставени значително по-добри по-добри условия. Аз съм на страната на хотелиерите, в интерес на истината, тъй като те си формират своята оферта далеч преди да получат тази изненада от страна на концесионерите. Убедена съм, че ще бъде намерено решение на този казус.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Тази година е особено важна за бъдещето на България като част от Европейския съюз, защото се полагат основите за следващите 10, 20, 30 години. И нещо много важно, жизнено необходимо – възстановяване на нормалността, рестарт на държавността, препотвърждаване на демокрацията и политическата ориентация на страната ни. всички в общи линии казват, че очакват и целят това. Но в крайна сметка трябва да съдим по делата. Народът основно съди по делата. Какво наблюдаваме на политическата сцена? Опити за налагане на желани образи за себе си и за опонента в една или друга посока, като се почне от предизборната кампания и посланията на партиите и коалициите, та до днес. За съжаление, вместо да се представят политики, програми и планове за изпълнението им, участниците в предизборната кампания се фокусираха единствено върху това с кои партии няма да работят, какво няма да правят. Може и да е нормално да се говори в предизборен период, но в ситуация на реална политика, реално управление да продължаваш да говориш какво няма да правиш изглежда нелепо и безотговорно. Преди 4 – 5 години ДПС поиска демонтаж на модела ГЕРБ. Смятате ли, че хората не помнят? Помнят! Много добре си спомнят и друго – получи ли ДПС подкрепа от парламента или извън него? Не! Което какво означава? Че моделът ГЕРБ се случваше с явното или мълчаливото съгласие на политическите партии и коалиции в парламента и извън парламента. Когато някои партии видяха, че моделът ГЕРБ е тотално похабен и се отхвърля от по-голямата част от обществото, тези партии си присвоиха апела за демонтаж. Така има и много други примери и за разделението, и противопоставянето, и за омразата, за липсата на експертен капацитет, за пораженията върху демокрацията и държавността, за отсъствието на нормалност и необходимостта от нейното възстановяване. ДПС беше единствената политическа сила, която се опълчваше на ГЕРБ и посочваше недъзите на модела и оставаше сама. Изведнъж присвоявайки си позицията на единствени противници на ГЕРБ, всички вкупом тръгнаха да градят и налагат негативен образ на ДПС. Отвсякъде се чу: „Ние с ДПС няма да преговаряме“, „ние с ДПС няма да управляваме“. Защо? Защото се разчита на къса памет. Нали така, госпожо Манолова? Кой стои зад Вашите маневри? Ако погледнете Вашата биография, най-вероятно там ще видите едно твърдо ДПС зад Вас. (Бурни А в момента има най-вероятно един политически център, за който вече цялата общественост знае, че е една олигархично-медийна НПО-група. Няма да споменавам квалификациите, шаблоните и етикетите, които се опитвате да залепяте на ДПС. На всички тези, които разчитат на късата памет, искаме да кажем: не можете да игнорирате избирателите на ДПС! Не можете да градите, когато рушите! Не можете да възстановите демокрацията с недемократични модели и методи! Не можете да възстановите диалога без диалог!

има решителна роля при историческото позициониране на страната в зората на демокрацията! НАТО и Европейският съюз бяха жалоните на демокрацията. По историческа привилегия членството на страната ни в НАТО и Европейския съюз се случи при участието на ДПС в управлението. Колкото и да се опитвате да подменяте историята, фактите си остават. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! След последните избори и подадените заявки от ДПС очаквахме да видим диалогичност, политики и програми, визия за реформи, решителни стъпки за възстановяване на демокрацията и рестарт на държавността. Очаквахме чрез диалог да се възстанови нормалността в държавата, институциите да възстановят диалога и да заработят нормално, да се възстанови демокрацията и рестарт на държавността. За съжаление, виждаме начало на ново безвремие. Виждаме политическа немощ, липса на визия, липса на експертен капацитет, отсъствие на диалог, отсъствие на взаимно уважение и толерантно поведение. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Независимо от всичко, ние от ДПС искрено се надяваме да видим работа в името на България и на всички български граждани. Днес имаме високите очаквания на Днес имаме високите очаквания на гражданите за промяна. Те очакват много скоро да има резултати. Този път няма да мине номера с анти-ДПС риторика да прикривате политическата си немощ! Нали ДПС не е на власт? Нали ДПС е в изолация? Нали мачкате избирателите на ДПС? Здравната криза, икономическата криза, финансовата криза, политическата криза няма как да бъдат решени с анти-ДПС риторика! Между другото, това беше любим похват и при управлението на ГЕРБ още от създаването ѝ. Докато няма смислен диалог, приоритети, политики, визия за развитие, няма как да има промяна. Политическите партии да си вземат поука, да загърбят егоизма си, да седнат и да определят националните приоритети, да разговарят за политики. Забравете за политическия реванш, който търсите! Забравете за разделението и омразата! Бъдете на висотата на своите отговорности и работете за България. България заслужава своето достойно място като държава на европейската и световната политика. Българските граждани заслужават по-добър живот. Представете политики, план за растеж, мерки за справяне с кризата, визия за реформи. Покажете, че не сте просто за диалога, а можете да го водите. Диалогът изисква уважение и партньорско отношение, а не налагане на волята на по-силния или по-големия. Ситуацията изисква диалогичност и компромис в името на спокойствието, сигурността и стабилността. Благодаря Ви за вниманието. Нека да работим за това!